i to primjenom mjera same energetske učinkovitosti, a sve kako bi se dostizao cilj povećanja energetske učinkovitosti EU za 20% do 2020. godine i olakšao put daljnjem poboljšanju energetske učinkovitosti i nakon '20. godine, znači 2030., 2050. … sad počela rasprava u komisiji. Zakonom o energetskoj učinkovitosti uređuje se postupanje javnog sektora u ugovaranju energetskih usluga, čime se stvaraju preduvjeti da država preuzme ulogu pružanja primjera za stvaranje tržišta za energetske usluge. za energetske usluge. Zakonom se isto tako stvaraju preduvjeti da se za investiciju u državnu imovinu koristi privatni kapital te da se pokrene investicijski ciklus bez dodatnih troškova. Zakon o energetskoj učinkovitosti također određuje dva instituta koji imaju utjecaj na vlasnike stanova u višestambenim zgradama i to energetska usluga i energetska obnova zgrade. Oba se instituta uređuju na način da je za sklapanje ugovora potrebna natpolovična većina suvlasnika zgrada, a ne kao što je do sada bilo uz suglasnost svih suvlasnika. Energetska usluga je posao u kojem tvrtka ulaže svoj novac u poboljšanje energetske učinkovitosti, npr. izolaciju zidova, stanar zbog toga ulaganja ima smanjen račun za energiju, a tu uštedu i plaća. Plaćanje uštede je račun za energiju, odnosno ušteda se tretira kao energent i plaća se na računu za ostvarenu uštedu. Kod energetske obnove zgrada odnosi se na izvođenje radova kojima se poboljšava samo energetsko svojstvo zgrade, provodi se prema nacionalnim programima u kojima se uređuju korisnici sredstava i drugi detalji vezano uz provedbu programa obnove. Suvlasnici mogu ugovoriti energetsku obnovu i bez korištenja sredstava iz programa. Bez uređivanja ovih odnosa suvlasnici nemaju mogućnost ostvariti ulaganje u smanjenje potrošnje energije bez suglasnosti svih suvlasnika što ih ograničava u raspolaganju vlastitom imovinom na energetski učinkovit način, a predstavljalo bi i značajno prepreku razvoja poslovanja za pružanje energetske usluge, odnosno energetske obnove zgrada. Usvajanjem ovog zakona stvorit će se uvjeti za postavljanje ciljeva, usvajanjem mjera za smanjenje potrošnje energije, mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne financijski druge okvire za uklanjanje prepreka koje sprečavaju razvoj tržišta same energetske učinkovitosti. Hvala. Hvala lijepa. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba DC-a, Novog Vala i Nezavisnih zastupnika, kolega Petar Baranović.

Uvaženi pomoćniče ministra, zamjeniče ministra, shvaćam vašu želju da se ovaj projekt nastavi da bude učinkovit, ali si postavljam pitanje, to sam postavljao i na odboru i nisam dobio odgovor, kako mislite riješiti vlasništvo vezano za Zakon o vlasništvu, vlasništvo …, ukoliko netko, vlasnik određenog stana, dakle suvlasnik je čitave zgrade u nekakvom idealnom dijelu? Moglo bi se eventualno, vezuje se za Zakon o strateškim investicijama, međutim niste odbili prijedlog u kojem je dat amandman da se takva vrsta investicije može putem izvlaštenja u određenim dijelovima utjecat na vlasništvo. Dakle, vlasnik nekog objekta, suvlasnik u nekom omjeru, direktno podliježe Zakonu o vlasništvu. Kako prisiliti nekog da se na njegovom vlasništvu nešto radi ukoliko on to ne želi? A ovaj model kako ste vi to predložili to ne omogućava. Kolega Baranović, izvolite.

nekoliko riječi o ovom zakonu. Za početak ću reći da će naš klub i DC i Novi val i Narodna stranka reformisti podržati ovaj zakon, a vrlo kratko s obzirom na već kasni sat ću pokušati obrazložiti zašto. Stvar je vrlo jednostavna. Živimo u zemlji u kojoj se mnogo čemu pristupalo bez kriterija i u zemlji u kojoj je odgovornost jedna vrlo rijetka kategorija. Danas u Hrvatskoj u ukupnoj potrošnji distribucije energije bilježimo gubitke koji su među najvećim gubicima među zemljama europske zajednice pa čak i šire. Gubici u distributivnoj mreži el.energije u Hrvatskoj su enormno visoki. Gubici koje imamo na područjima jedinice lokalne samouprave konkretno u javnoj rasvjeti su enormno visoki iz razloga što smo dopustili da jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine investiraju novac bez kriterija. Kada bi danas gledali strukturu rasvjetnih tijela odnosno tehnologija koje su prisutne u tom području onda bi shvatili da i danas na području Hrvatske više od 50% rasvjetnih tijela je daleko ispod onoga što bi trebalo biti i u kontekstu energetske učinkovitosti i odgovornog gospodarenja energijom. Kada bi sagledali u kakvom su stanju javne zgrade u Hrvatskoj od onih koje su u jedinice lokalne samouprave od onih koje su pod ingerencijom regionalne uprave odnosno županija, od javnih zgrada koje su pod državnom ingerencijom onda bi vidili da velika većina zgrada je u takvom stanju u kontekstu energetske učinkovitosti da mi danas zbog nepostojanja sustavnog pristupa energetskoj učinkovitosti u ovom društvu gubimo milijarde, doslovno milijarde. Da li smo dovoljno bogati da se rasipamo energijom? Naravno da ne, Naravno da ne, pogotovo kada smo jednako tako i zemlja koja u 20 godina svog postojanja od osnutka do danas nije našla za shodno da sagradi nijednu novu hidrocentralu, kada smo energetski ovisni u svim kategorijama energije pa čak i tamo gdje to ne bi trebali biti. U takvoj situaciji ovaj zakon koji ne samo da usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa uredbom EU kao što je naveo gospodin zamjenik ministra u uvodnom izlaganju, ovaj zakon predstavlja početak sustavnog pristupa i jasne regula kako i na koji način ubuduće odgovorno gospodariti, odgovorno investirati i voditi računa o potrošnji i energetskoj učinkovitosti. Ovaj zakon obvezuje bitne sudionike jedinice lokalne samouprave, distributere, isporučitelje, opskrbljivače na vrlo jasno planiranje, vrlo jasno evidentiranje provedenih mjera i na vrlo jano izvješćivanje centralnom državnom tijelu kojeg je također predvidio ovaj zakon, a kojemu je dužnost da kontrolira što se radi u ovoj domeni. Ovaj zakon uvodi mjerljivost učinjenog. To je njegova karakteristika koja se nama posebno dopada i iz tog razloga kao stranka koja želi da u hrvatskoj politici odgovornost stavimo na pijedestal, da na pijedestal stavimo efikasnost, da na pijedestal stavimo konkretno, racionalno isplanirano u potrošnji, u investicijama ovaj zakonski okvir koji načelno pokriva sva ta područja u kontekstu energetske učinkovitosti ćemo podržati. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Baranoviću rekli ste da je odgovornost rijetka kategorija bila kod nas i mogu se složiti s vama, međutim da bi od nekoga očekivali odgovornost tada sigurno trebamo dati edukaciju odnosno znanje. Naime, svatko od nas bi sigurno trebao koristiti energiju u skladu sa obnovljenim izvorima, isto tako treba voditi računa o generacijama koje ostaju nakon nas. Ovim zakonom mi implementiramo direktivu EU, ali mislim da je cilj da ovaj zakon postane način života. I sada se možemo pitati na koji način, na koji način Najveća vjerojatnost je razvojem svijesti. I upravo zbog toga se zalažem za edukaciju, a željela bih da se ovaj zakon implementira i u druga ministarstva ili Ministarstvo obrazovanja jer je vrlo bitno da od početka učimo čak i djecu u vrtićima o ovakvim na koji način se može energetska učinkovitost zadržavati. Naime, kada govorimo o štednji ako govorimo o energetskoj učinkovitosti tada možemo reći štednja. Međutim to nije štednja u pravom smislu riječi nego sa manje se može više. A da bi to A da bi to očekivali, da bi mi očekivali tu odgovornost od nekoga moramo pružiti informaciju. Zalažem se za edukaciju od početka. **Zgrebec, Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice Bonačić nemam ništa osobno protiv edukacije i naravno zalažem se za to da informiramo javnost o ovakvim temama. Međutim ovaj zakon doživljavam prvenstveno kao pravni okvir koji će konačno prisiliti na racionalno ponašanje. Navest ću jedan kratki primjer, kada smo došli u gradu Šibeniku 2009.godine u mandat zatekli smo račune za struju od 7 milijuna kuna u ukupnom proračunu u realnom proračunu grada koji je realno iznosio negdje oko 165, 170 milijuna kuna. U situaciju u kojoj je to povlačilo gotovo kompletne prihode s područja komunalne naknade. Zbog čega? Jer se godinama nije investiralo u modernizaciju mreže javne rasvjete, nije se promišljalo o energetskoj učinkovitosti, a novac je i u toj jedinice lokalne samouprave kao i u ostalim drugim jedinice lokalne samouprave odlazio na neke puno manje prioritetne, a ponekad i potpuno neopravdane troškove. Ovaj zakon sve sudionike i sve bitne faktore, a posebice stavlja i ističe javni sektor kao primjer svim ostalim, stavlja u poziciju da planiraju, promišljaju energetsku učinkovitost, da je to mjerljivo, evidentirano i da moraju polagati račune o onome šta su isplanirali i šta su realizirali od planiranog. On nas konačno prisiljava da počnemo racionalno gospodariti i investirati u one investicije koje imaju svoju opravdanost. Hvala lijepo.

gospodine zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Sa svim ciljevima koje je gospodin zamjenik ministra iznio ovdje se apsolutno slažemo, podržavamo ih i ne osporavamo nužnost dostizanja tih ciljeva. Ovaj zakon u svojoj suštini unosi više promjena u energetski sektor i u druge segmente koje obuhvaća sve ovo što je ovdje napisano, dakle i graditeljstvo i promet robama vezanim uređajima koji su povezani sa potrošnjom električne energije nego sve ono što je doneseno u smislu regulacije u proteklih zakona, pravilnika u protekle dvije ili tri godine. Stoga držimo da je izuzetno nužno da ovaj zakon nikako ne ide ovim hitnim postupkom, jer je toliko složena materija i toliko stvari dotiče, da će proizvesti silan kaos u svim onim segmentima kod svih onih koji će biti primorani slijediti obveze iz ovog zakona i pravilnika koji će slijediti iza Temeljni razlog mi se čini zašto se ovo donosi na brzinu je činjenica da je uredba donešena 2012. godine, da Hrvatska ništa nije učinila po pitanju ove teme, dakle energetske učinkovitosti generalno i dostizanje tih europskih ciljeva i standarda i da se mora na brzinu popraviti šteta i barem na formalni način zadovoljiti ono što je vjerojatno došlo u primjedbama od strane EU uopće potrebu da se ova materija uredi upravo zakonom i možda čak i na ovakav način kao što je to ovdje predviđeno samo u bitno drugačijem sadržajnom i kvalitativnom obliku. Zakon vrvi greškama, kontradikcijama i netočnim ili barem dvojbenim definicijama, a to ostavlja prostor za potpuno kriva tumačenja obveza i onoga onoga što će se stvarno posljedično dogoditi primjenom ovog zakona. Ovaj zakon ja ne pamtim dalje neki sličan to propisao predviđa donošenje jedne strategije, jedne uredbe, 8 pravilnika i čini mi se 21 akcijski plan plus jedan nacionalni, dakle županija i tehničke propise za proizvode koji se stavljaju na tržište i to sve u nekom ograničenom vremenu od tri mjeseca. Prvo se to neće dogoditi, to je nemoguće. I s tim da svaki pravilnik potpisuju dva ministra. Ništa nije rečeno da li uz suglasnost, ali je rečeno u svakom ovom članku da će jedan ministar zajedno s drugim ministrom donesti nekakav Pravilnik. Kako će to funkcionirati, kako će se to fizički odraditi to je potpuna enigma, a obveze će teći. U recimo donošenju, u prvim stranicama ovog zakona, pa evo pod poglavljem gdje piše sljedeće donošenjem Zakona o energetskoj učinkovitosti postigli bi se sljedeći ciljevi dvije točke i sad piše ovo. Ja očekujem popis ciljeva, ali što piše. "Usvajanjem ovog zakona stvorit će se uvjeti za postavljanje ciljeva." Mislim šta je ovo, čita li netko išta kada šalje na Vladu i na Sabor. Dalje, "usvajanja mjera za smanjenje potrošnje primarne energije u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne, financijske itd. druge okvire". Ovdje se spominje proizvodnja, ništa u daljnjem tekstu o tome nije rečeno. Kakva proizvodnja energetske učinkovitosti? Naravno da može postojati, ali čega proizvodnja. Pretpostavljam da je to možda vezano za nekakav tamo članak koji govori za obveze distributera za priključak kogeneracije, ali ostavlja jako puno prostora da mi to tumačimo na način kako mislimo da bi trebalo to biti. Ne govorimo o svim ovim sjajnim ciljevima kao što je prethodnik moj govorio kolega uvaženi. Sve mi se to znamo, svi se s tim slažemo, ali treba nešto napraviti, barem napisati regulativu da je to provedivo, da se to može ostvariti. Dolazimo do recimo Poglavlja obvezne energetske učinkovitosti što je čini mi se suština, jer se čitava odgovornost za dostizanje ciljeva prebacuje na distributere i opskrbljivače. I to je suština zakona, to je tih nekoliko članova koji zapravo su suština. Sve ovo drugo su stvari koje će se možda dogoditi, ali vjerojatno neće. Dakle i energetska usluga i šta ti ja znam što još dalje tamo je navedeno kao krasne ideje. Dakle, obveza distributera energije iz stavka 2. ovog članka označava iznos uštede kojeg su distributeri energije dužni ostvarivati ulaganjem u poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji. Šta to znači? Mi znamo šta je, tko je distributer. Što je neposredna potrošnja? Jel' to svaki štednjak, televizor i sve ono što mi imamo ili radijator, sve ono što mi imamo doma. Jel' to neposredna potrošnja? Možda krivo razumijem ali čim to sam u stanju tako protumačiti nedvojbeno bi trebalo napisati što je to. Dakle, distributer je odgovoran za postizanje ovih ciljeva koji su ovdje navedeni. A ovdje predviđamo da će se raditi i poboljšanje energetske učinkovitosti na javnim zgradama. Ali ovaj će platiti ako se to ne dogodi. Ja to razumijem da to tako piše. I platit će dakle sljedeće, ako distributer energije ne ostvari obveze iz stavka 3. dužan je plaćati doprinos fondu u iznosu koji je jednak ulaganjima potrebnim za ispunjavanje neostvarenog dijela uštede iz prethodne godine. Ja ne znam kakvu ste vi raspravu imali s tim ljudima, što su oni rekli na ovo? Dalje piše i dužnost opskrbljivača energije. Dakle, svaki opskrbljivač, to je samo pitanje kako će se to provesti, koliko vremena treba da se to provede, kad ovaj zakon stupa na snagu i obveza svih ovih da to provedu. Možda da je donesen 2012. pa da su se tri godine pripremali za to bilo bi normalno logično. Ja znam da oni to u jednom momentu će morati učiniti. Ali evo recimo opskrbljivač dužan je bez naknade na zahtjev krajnjeg kupca najmanje jednom godišnje dostaviti informacije o obračunu, uštedi i svemu onome što proizlazi iz ciljeva ovog zakona. Jesu li oni uopće opremljeni za to i kad će oni to početi raditi? A sve to trebaju napraviti da se uspoređuju sa tzv. referentnim krajnjim kupcem iz iste kategorije krajnjih kupaca. E da vidimo tko je referentan krajnji kupac za stanove u zgradama? Kako ćete to izdefinirati i tko će to biti? Sve to treba imati, naravno, sve to treba činiti a u kojem vremenu i sa kojom količinom priprema da se to može i odraditi? Distributeri energije osiguravaju da je u mjeri u kojoj je to tehnički moguće financijski opravdano i razmjerno s obzirom na potencijalne uštede energije krajnjim kupcima osiguravati po konkurentnim cijenama nešto, odnosno pojedinačna brojila. Kakve su to definicije? Po kojim to kriterijima, tehničkim karakteristikama, financijskim uštedama to tako može se provesti uopće? Što su to konkurentne cijene? Govorim o tome da su namjere sasvim sigurno silno dobre i korisne i potrebno je to sve učiniti, ponavljam po koji puta. Ali ovo će biti nemoguće provesti. Što se tiče dužnosti operatera prijenosnog sustava, operatera distribucijskog sustava i operatera tržišta energije. Dakle, dopada mi se ovo ako pravilno tumačim da će se sada drugačije morati odnositi operateri prijenosnog sustava i distribucijskog sustava kod priključenja investicija koje su vezane za kogeneraciju, dakle proizvodnja električne energije i toplinske energije jer to dosada je bio kaos i zato smo vrlo siromašni u tom području i investicija ali i same proizvodnje. No međutim, tu ostaje jedna dilema kod toga da operater prijenosnog sustava može rangirati prioritete. Da li je sad tu moguće manipulirati s time, da li netko više ili manje zadovoljava određene kriterije. Dosad je bilo dakle tko prvi dođe taj prvi i ide na red. Dobro je da se svakom novom proizvođaču električne energije proizvedene iz visoko učinkovite kogeneracije koji se želi priključiti na sustav pruži sveobuhvatne i potrebne informacije. To se dosada plaćalo institutima i HEP-u. E sad ovdje je pored toga što piše da su dužni pitanje naravno na koji način će se to provesti, hoće li to i dalje nešto koštati, da li će se to dalje dalje raditi tjednima, mjesecima? Ali evo neka to opet nekim pravilnikom bude detaljnije i definirano. I sad nastupa isto jedna dilema. Dakle, mjerenje i informacije o obračunu. Tu se pojavljuje prvi put nešto što me je zapanjilo i ne znam o čemu se radi. Recimo, članak 18. stavak 2. piše: "Distributer, odnosno opskrbljivači energije i/ili vode dužni su prema potrebi u/ili s računima, ugovorima, transakcijama itd." sad to nije bitno. Sad se već prvi put pojavljuje voda, energija i voda. Kakva voda? Jel voda za piće, voda za grijanje, topla voda, hladna voda, što sad to znači? Dakle, to se prvi put pojavilo ovdje. I još, recimo članak 21., dužnost javnog sektora, piše isto tako da se mora imenovati pravna ili fizička osoba zadužena za praćenje potrošnje energije i vode. Možda i to ima nekakve veze s energetskom učinkovitosti ali bi trebalo pojasniti. Ništa se ranije o vodi ne govori, a sad se odjedanput počinje mjeriti energija i voda i to se negdje dostavlja. Kome? I nešto oko cijelog tog mehanizma provedbe i praćenja. Ovdje se predviđa tijelo koje je odgovorno za sva ta praćenja i provođenja u nadzornom smislu. I to je ovaj Nacionalni centar, a njega će, tu ulogu će igrati Centar za investicije u energetiku. Koliko se sjećam taj centar je formiran za potpuno neke druge stvari. Sjećamo se prije tri godine tsunamija investicija u energetiku pa zakona o tom centru jer bez tog centra investicija u Hrvatskoj u energetici neće biti pa na kraju niti investicija niti ičega, niti energetske učinkovitosti ali centar postoji. I sada da bi se taj centar vjerojatno zaposlio, već smo vidjeli ranije da svašta mu se dalo u nadležnost, sad ćemo mu dati još ovo. Samo da bi mu se ili opravdala svrha postojanja ili to nitko neće raditi. Neće ovo ministarstvo, neće ono, neće fond onda eto to gurnemo u taj centar. Da li je taj centar opremljen za to? Ovdje se predviđaju softveri za to. I još ovdje piše da ovaj zakon neće ništa koštati državu odnosno da za njega ne treba predvidjeti financijska sredstva, pa to nije točno jer je već centra opremljen sa nekim bivšim …/Govornik se ne razumije./… centrima da obavlja ovakvu važnu ulogu. Samo taj centar, da ne kažemo neke druge stvari. Nemam više puno vremena. Oko same energetske usluge i ugovora oko energetske učinkovitosti, možda će još to netko imati prilike dodatno komentirati. Kakav će to tek kaos biti, ako se uopće bude u stanju to provesti. Vjerojatno ćemo imati ponovno prilike kod neke slijedeće izmjene ovog zakona to komentirati. I još samo jedan detalj, dakle ovdje piše da proizvodi povezani s energijom mogu biti stavljeni na tržište samo ako su sukladni sa zahtjevima propisanim za eko dizajn. A proizvodi povezani sa energijom energijom su definirani ranije, odnosno to su svi proizvodi koji se stavljaju na tržište pa i od ovog mikrofona na kraju krajeva, sve, tako to piše u ovom Pravilniku. I sad, mi ministar, a opet zajedno s ministrom zaduženim za zaštitu okoliša napisati pravilnik kojim će se propisati opći uvjeti za eko dizajn proizvoda i zahtjeve za stavljanje proizvoda povezanih s energijom na tržište i uporabu. Onda će dalje taj ministar zajedno sa ministrom nadležnim za zaštitu okoliša donijeti tehničke propise kao provedbene mjere eko dizajna. Pa nemate to šanse napraviti, pa jeste li svjesni šta ste vi uopće napisali unutra? Ili naravno neki koji možda i malo čitaju detaljnije jednostavno nisu u stanju dokučiti genijalnost ovakvog proizvoda. Dvije riječi još samo. Držim da je ovo direktno prepisano direktiva, da je čak i krivo provedena ali da nije provediv zakon, Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Popijač, potpuno se slažem s vama da je zakon kontradiktoran i da je najmanje što bi Vlada trebala napravit da ga uputu u drugo čitanje. Između ostaloga i iz razloga što je naš Saborski odbor za zakonodavstvo utvrdio u zakonu koji ima 45. članaka amandmane na 24. članka a tu tim člancima još čini mi se tridesetak stavaka, dakle više je promjena. E sada, kako ćemo kroz ovu raspravu i usvajanje ovog zakona u petak taj zakon urediti samo u nomotehničkom smislu nije mi jasno, samo mi nije jasno u nomotehničkom smislu, a da ne govorim o ovim kontradiktornostima koje ste malo prije spomenuli. Onda ste spomenuli i Centar za praćenje poslovanja i investicija u energetskom sektoru. Ovim se zakonom stavlja van snage Zakon o energiji u neposrednoj potrošnji, a tim smo zakonom najprije uveli centar i dali mu određene nadležnosti u praćenju također provedbe energetske učinkovitosti 2012. godine, a onda smo 2013. centar izbacili i te ovlasti, vjerojatno nismo bili zadovoljni s njegovim radom, prepustili Agenciji za pravni promete i posredovanje pri nekretninama. E sada ponovno donosimo novi zakon i opet vraćajmo i dajemo određene nadležnosti tom istom centru, a prije godinu dana smo rekli da, dakle izbacili smo ga iz tog zakona jer smo ocijenili da on to ne radi dovoljno kvalitetno i taj smo posao prepustili Agenciji za pravni promet. Prema tome, jako je puno, a o tome ću kasnije u pojedinačnoj raspravi, jako je puno ovih kontradiktornosti zbog kojih bi doista najmanje što bi trebali napraviti zakon vratiti u prvo, odnosno ići u drugo čitanje. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** To može napraviti samo Sabor. Odgovor na repliku Đuro Popijač. Hvala lijepo. Kolega to je i bila namjera. Dakle, želimo zaista biti konstruktivni i ovdje ne postoji nikakav razlog da se politizira bilo što. I možemo tu jednostavno i dalje inzistirati na tome da se više ovakvi zakoni ne donose na ovaj način pripremljeni ili nepripremljeni. Dakle, ovo je očito bilo potrebno gurnuti u proceduru zbog brzine i obveza koje vjerojatno moramo ispuniti prema, formalnih obaveza prema EU. Zato još jednom, evo i ovo što ste vi rekli, i što ćete dalje govoriti bi trebalo još dodatno argumentirati i pojačati te argumente da ovo mora doživjeti ozbiljne promjene. Želimo zakon podržati, on nam je potreban ali ga napravimo da bude provediv. Hvala. Kolege, po našem Poslovniku znate šta je kad je hitni postupak. Ako želite drugo čitanje znate što treba učiniti, ako želite amandmane znate ponovno što treba učiniti. Boro Grubišić, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Zaista, kolega Popijač je vrlo slikovito i jasno izrekao da se radi, o moglo bi se reći kratko i jasno nepripremljenom zakonskom prijedlogu ili pak prepisivanju …/Govornik se ne razumije./… ali iz EU, jasno iz uredbi. Uz ove kontradiktorne odredbe o kojima ste govorili uz maglovite definicije, uz to da smo mi obvezni do 2020. godine provesti ovaj plan 20-20-20 a kaskamo, i kasnimo jako za tim planom dakle smanjenja stakleničkih plinova, povećanja proizvodnje čiste energije itd. to je onih 20-20-20. Pa ja evo sam maloprije izišao van i vidim naš Hrvatski sabor, a mi donosimo i ovaj zakon i donijet ćemo ga, a pogledajte na što liči fasada i kakva bi bila energetska učinkovitost kada bismo da kažem legalizirali zgradu Hrvatskog sabora, kakvu bismo ocjenu dobili od ovog nadležnog tijela za energetski certifikat i kako bismo mi mogli popraviti energetsku situaciju i u Hrvatskom saboru da bismo bili primjer ostalima, dakle javna zgrada Hrvatskoga sabora, smo trebaju doći ili bar da novinari nešto napišu o tome da čovjek ne mora poginuti ovdje bez riječi kada iziđe van, a fasada mu pada Evo to je ono što mi raspravljamo, o puno toga, o maglovitim pojmovima, a imamo primjer koji je deset metara ovdje od nas, vrlo slikovit za pitanje energetske učinkovitosti pa i u zgradi kao što je Hrvatski sabor. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo na primjedbama. Sad ću kratko pokušati upravo pojasniti što ovaj zakon predviđa, kako bi se ovo moglo riješiti. Dakle, ovdje se predviđa i zamjenik ministra je govorio o poticanju tržišta energetske učinkovitosti i energetskih usluga, dakle energetska usluga kroz ugovore o energetskoj učinkovitosti. Dakle, predviđa se da je moguće da privatni investitor ugovori sa vlasnikom obnavljanje ove fasade, promjene prozora, da to sve on financira i da onda Sabor plaća njemu tu investiciju, a to se računa kao potrošnja električne energije. To je predviđeno kao energetska usluga, ja ne kažem da to nije dobro. Nešto se slično pokušalo raditi sa obnovom fasada pa sa javno privatnim partnerstvom pa se sada ponovo pokušava sa energetskom uslugom. Ne znam da li je moguće plaćanje usluge za to provesti kroz državni proračun Ministarstva financija, a da se to tretira kao plaćanje cijene za električnu energiju. To ovdje piše i da li je uopće moguće u ovom zakonu govoriti kako će se u proračunu tretirati obnova fasade javne ustanove, a da to se prikazuje kao, knjigovodstveno, u proračunu da se prikazuje kao potrošnja električne energije. Ja ne kažem, ponavljam to da ne znam da da li je dovoljno to jasno sve skupa rečeno, dakle to se može i to je vjerojatno dobar i smjer, samo je puno toga nedorečeno kako će se to zapravo … Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Popijač, dobro ste ustvrdili kako ovaj zakon vrvi kontradiktornostima i nejasnoćama koje sigurno donose kroz određene odluke i nove obaveze našim županijama, a onda kroz njih i općinama i gradovima. Pa tako kaže da se određuje da donošenje akcijskog plana županija i velikih gradova kojim se utvrđuje provedba politike za … energetske učinkovitosti u županijama, odnosno velikim gradovima, na trogodišnje razdoblje. Ako se prave planovi, onda se moraju praviti i projektna dokumentacija kako bi se ti planovi ostvarili. U 2. članku također kaže se godišnji plan županija i velikih gradova. Uz smanjenje proračunskih sredstava koje se predviđa za naše županije, gradove iz poreza na dohodak, sada još jedna od novih obaveza. Sve ono što se ne može, trebalo je napisati, da, fond za energetsku učinkovitost platit će platit će … projektne dokumentacije … financiranje svih projekata u našim regionalnim jedinicama. Naime, kontradiktornost je i to da je ovo u suprotnosti sa Zakonom o vlasništvu i nemoguće je staviti da 50% vlasnika odlučuje o onom jednom koji je 35-40% vlasnik u zgradi prostora ili stanova i ne može mu se nametnuti volja onih koji imaju po, njih njih 20 koji imaju neke manje stanove u toj zgradi. Jednako tako liberalizacija mogućnosti korištenja sredstava fonda za zaštitu okoliša u obnovi fasada na zgradama kolektivnog stanovanja, sigurno nije dobro definirana i u ovom zakonu nema pravoga mjesta. Mi bi željeli da tu bude puno više onih koji će kroz energetsku učinkovitost u kolektivnom stambenom prostoru dobiti nove fasade, nove jeftinije grijanja, kao i novu … **Zgrebec, Dragica Dobro ste uočili, dakle, da će regionalna samouprava morati donositi i akcijske planove što vjerojatno i nije loše na kraju krajeva. Drugo je pitanje financiranja, na koji način i tko će to odraditi, ali i iza toga, što je puno važnije, dakle čime će se financirati same aktivnosti koje to pretpostavljaju. Ali evo, možda ponavljam, opet bi se to možda moglo razriješiti i ovim ugovaranjem energetske usluge uz naravno, definicije, uz pravila, uz čitavo okruženje koje će sasvim jasno i precizno, ne znam, u Virovitičkoj županiji, otvoriti prostor da angažira za, ne znam, sve svoje zgrade u vlasništvu takav postupak i proces angažirajući privatnog investitora. Ali sve to miriše i dalje na javno privatno partnerstvo koje u biti očito i unatoč tome što je najavljivano žestoko kao investicijski tsunami može završiti upravo tako sa jednom velikom nulom ukoliko se i dalje nastave forsirati ovakvi zakoni, nedefinirani, nedorečeni i koji samo otvaraju dalje prostor za,

mislim da Hrvatska više nije u situaciji da mora samo zbog nekakvih rokova donositi zakone koji su praktički neprimjenjivi. I zato u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti upravo stoji to da se vidi koliko će nešto koštati i koliko će nešto ušparati. Međutim, mi smo ovdje zaboravili ključnu stvar, a to je na koga će ovaj zakon primjenjivati i tko će u ovom provedbenom zakonu sudjelovati. Da li u Hrvatskoj postoji privatni kapital koji je po takvoj cijeni, koji bi mogao investirati ovo sve skupa? Ne postoji. Jer da postoji on bi se već vjerojatno aktivirao sam i negdje drugdje. Da li jedinice lokalne samouprave dakle općine, gradovi, županije i država u situaciji kada su svi praktički sa prenapregnutim proračunima, da li su oni u stanju uložiti nekakve dodatne novce? Nisu. I ako se ovakav zakon donese mi smo ustvari nekome nametnuli obvezu, a pitanje da li taj tu obvezu može platiti. A da uopće ovdje ne govorimo o građanima kao o vlasnicima nekretnina koji nisu u stanju plaćati ovo što sada imaju. I opet nemojmo preskočiti jednu ključnu stvar, prošle godine je bila najblaža zima valjda u zadnjih 100 godina u RH. pogledajte cijene plina, a navodno plin nije poskupio, koji se griju na plin i na struju su bile nešto veće nego što su bile u prethodnoj godini koja je bila izuzetno hladna. Zar i to ne govori nešto? Pa tko je dao pravo nekome da promijeni formulu i da po toj formuli ja plaćam isto grijanje u onoj godini u kojoj uopće praktički nije bilo zime kao i u prethodnoj godini? Dakle niz, niz pitanja na koja će netko morati odgovoriti. Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. To je jedno od ključnih isto pitanja, dakle da bi se barem što se tiče plina, ali naravno i sa el.energijom nije drugačije, mogla uopće uspostaviti infrastruktura čitava ili mehanizam praćenja ušteda ne potrošnje, dakle kako će se to izregulirati to tek treba vidjeti. Da opet ponovim, ti mehanizmi su i u direktivi i oni su dio europskog zakonodavstva i mi ćemo to morati implementirati pitanje u vremenu i sposobnosti što ste rekli kada smo mi to u stanju učiniti. Dakle mi prvo imamo temeljni problem što su nam plinomjeri na kubike, a ne na energiju. Možda neki od nas to mogu preračunavati i doma, svi manje-više moramo vjerovati tome da je taj preračun iz kubičnog metra plina jednak ekvivalentu energetske ne znam nečega. Mi moramo moći mjeriti energiju. Šta ja znam šta mi puštaju kroz cijev. Puštaju mi kubike. Ja ne znam da li oni meni puštaju tu kaloričnu vrijednost tog plina kao što mi je obračunaju. Koliko desetina ili možda stotina tisuća plinomjera je u Hrvatskoj potrebno zamijeniti. Ovdje govori da će to distributeri po konkurentnoj cijeni morati ponuditi, ako se mogu sada dobro prisjetiti svih detalja. Sve su to elementi koji će otvoriti mnoga pitanja kod implementacije ovog zakona. A o ovim drugim fiskalnim evo to će se vjerojatno još lomiti koplja da li se nešto može prebacivati iz ove ili one kategorije, a nije stvarno ta kategorija. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolega Nenad Pleše. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. iz ovih prijašnjih izlaganja možemo zaključiti da je ovaj zakon pisan na brzinu i da ima dosta potrebnih popravaka, vjerojatno to zbog vođenja direktive jer do 2020.godine svaka država članica EU, među njima i Hrvatska, dužna je smanjiti svoju potrošnju energije za 20% i olakšati put daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti. Radi se o golemoj zadaći čije će ispunjenje zahtijevati promjenu u stilu života građana Europe kao i načinu poslovanja poduzeća i politikama samih zemalja. Energetsku učinkovitost u Hrvatskoj treba shvatiti kao jedan od ozbiljnih generatora budućeg gospodarskog rasta, te sredstvo za upošljavanje. Efikasno upravljanje potrošnjom energijom jedan je od najvećih izazova za EU. Hrvatska je usvojila Strategiju energetskog razvitka 2009.godine i u pristupnim pregovorima sa EU prihvatila međunarodne obveze o smanjenju potrošnje primarne energije i povećanju energetske učinkovitosti. Hrvatska se obvezala preuzeti paket energetskih ciljeva poznat kao 20+20+20 odnosno povećati udio proizvodnje energije i obnovljivih izvora na 20% povećati energetsku učinkovitost za 20% i smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20%, a sve to do 2020.godine. U Hrvatskoj gotovo 50% stambenog fonda čine zgrade koje su izgrađene prije donošenja propisa koji uređuje područje uštede i energije i toplinske zaštite u zgradama. Procjenjuje se da te zgrade godišnje potroše i preko 250 kilovat sati energije na metar kvadratni za grijanje. Primjera rada, nisko energetske i pasivne kuće godišnje na grijanje potroše svega 70% od tog iznosa odnosno samo 15 Ovakva smanjenja potrošnje energije nije moguće postići građevinskim sanacijama postojećih zgrada, ali to mora biti cilj kod rekonstrukcija zgrada i obveza kod projektiranja novih. U vremenima kada su iznenadni i oštri skokovi cijena energenata na svjetskom i domaćem tržištu uobičajena pojava, a njihova opskrba i nesigurne politički je uvjetovana i dok globalne Hrvatska mora osigurati svoju energetsku budućnost što zahtijeva ozbiljan pristup iznalaženja mjera za povećanje energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenje korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoliša u kojem živimo. U listopadu 2008.godine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnju s Programom s Programom UN-a za razvoj predstavilo je i prilagodbu i nadogradnju Strategije energetskog razvoja RH. ovaj dokument posebno naglašava potrebu povećanja energetske učinkovitosti, a u sektore kućanstva, stanovanja se ukazuje na niz mogućnosti kojima se može smanjiti potrošnja energije. Mnogi pri kupnji automobila novog ili starog obično je presudna potrošnja goriva dok pri kupnji stana mnogi do sada nisu i razmišljali o potrošnji energenata za grijanje ili hlađenje. Jedan od ciljeva energetskog certificiranja je i to da kupac stana zna što dobiva, odnosno da zna koliko je njegov stan kvalitetno energetski napravljen što itekako utječe na izdatke za potrošnju energije. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada definira zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat. Prema Pravilniku stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u 8 energetskih razreda, a prema energetskoj ljestvici od A+ do G, gdje oznaka energetske najefikasnije razrada pasivnih kuća, a oznaka B i C odgovaraju razredu nisko energetskih kuća. Energetski najslabiji razred označen je oznakom G i u taj razred ulazi većina zgrada izgrađenih prije Pravilnika iz 1970. Energetsko će certificiranje doprinijeti regulaciji tržišta nekretnina, te potaknuti investitore na kvalitetniju gradnju uz korištenje boljih materijala. Hrvatski propisi iz područja uštede energije i toplinske zaštite u zgradama, zahtjevi koje postavlja Europska direktiva o energetskim karakteristikama zgrada, te prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo putem zakona i podzakonskih akata u potpunosti prati trend kretanja u EU. Promjena zakonodavstva i implementacija Europske direktive o energetskim karakteristikama zgrada je proces u tijeku. Pod pojmom energetske učinkovitosti podrazumijevamo široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energija u promatranom objektu što rezultira smanjenjem emisija CO2 u nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara. Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjena obnovljivih izvora energija mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a što je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojem živimo. Presudnu ulogu u Nacionalnom programu energetike zgradarstva čini i edukacija korisnika, tj. svih nas potrošača energije. Uzimajući u obzir stanje tehnologije kod nas i u svijetu usvajanost Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske 2009. godine i međunarodne obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u procesu pristupnih pregovora sa EU u svim sektorima korištenja primarne energije moguće je smanjenje potrošnje. Tako je smanjenje moguće i u sektoru stanovanja, a da se psihofizički uvjeti, lagodnost boravka u prostoru održe na komfornoj razini. Strategija energetskog razvitka potiče učinkovito korištenje energije u Sektoru stanovanja i primjenu obnovljivih izvora energije posebno korištenje sunčeve energije i biomase. Toplinska zaštita zgrada jedna je od najvažnijih tema zbog ogromnog potencijala energetskih ušteda. Nedovoljna toplinska izolacija dovodi do povećanih toplinskih gubitaka zimi, hladnih obolnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom, te pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštećenje konstrukcije, te neudobno i nezdravo stanovanje. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva veću količinu energije što dovodi do povećane cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša. Energetska učinkovitost u zgradama uključuje cijeli niz različitih područja, mogućnosti uštede toplinske i električne energije uz racionalnu primjenu fosilnih goriva, te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama gdje je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Analiza postojećih propisa pokazuje pooštravanje kriterija vezanih za uštedu energije i toplinsku izolaciju u zgradama čime su postavljeni temelji za ostvarivanje značajnih energetskih ušteda u Sektoru zgradarstva. Procjenjuje se da u sektoru zgradarstva postoje veliki neiskorišteni potencijali, uštede energije na razini do 30%. Primjena novih propisa stimulira se primjena bioklimatskih tehnika projektiranja, korištenje pasivnog sunčevog zračenja te iskorištavanje obnovljivih izvora energije. zakona već u samom članku 13. koji kad smo i spomenuli kaže se u podstavku 4. ako distributer energije ne ostvari obveze iz stavka 3. ovog članka, a govori se o iznosu uštede dužan je plaćati doprinos fondu u iznosu koji je jednak ulaganjima potrebnim za ispunjavanje neostvarenog dijela uštede iz prethodne godine. Pitam zamjenika ministra tko će to utvrditi, je li to fond ili nacionalno koordinacijsko tijelo. Jer mi uz svaki novi zakon koji donosimo obavezno se ustroji i neko novo zakonodavno tijelo. U člancima 29. i 30. isto tako govori se o natpolovičnoj većini suvlasnika. Imam osjećaj ko da oni donose zakone pa je potrebna natpolovična većina, međutim znam i sam stanujem u zgradi koliko je problema kod rješavanja pitanja stanara kad jedan od suvlasnika stanova napravi neki problem i ne slaže se sa ostalim stanarima. Zato se nadam da ćete iznaći pravne mogućnosti da se to tako i odradi, jer inače ne vidim kako se ovaj zakon može provoditi. U članku 31. govorite u stavku 1. kad se provodi postupak javne nabave za nabavu proizvoda i povezanih sa energijom javni naručitelj dužan je koristiti kriterije za odabir odabir ponude i tehničke specifikacije vezane uz povećanje energetske učinkovitosti u mjeri u kojoj je to u skladu sa troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja. To bi trebao utvrditi ministar, ne znam po kojoj osnovi, po kojim kriterijima. U članku 42. navodite čak 12 pravilnika, propisa, uredbi kojima bi trebali nadopuniti i kojima bi trebali provoditi ovaj zakon. Neki se donose u roku 3 mjeseca, a neki u roku 6 mjeseci. Međutim, mislim da za jedan kvalitetniji Zakon o energetici da je puno toga već trebalo biti u ovom zakonu, a ne sa naknadnim propisivanjem programa, pravilnika i uredbi. Iako donošenjem ovog prijedloga zakona nije riješena dugoročna strategija obnova zgrada i izrada Nacionalnog plana energetske učinkovitosti kao strateškog dokumenta nadam se da će postizanjem ušteda i povećanjem energetske učinkovitosti približiti cilju od 20% do 2020. godine kao i olakšati put daljnjem poboljšanju energetske učinkovitosti nakon 2020. godine. Vjerujem da je to samo početak ka izvršenju toga cilja i nadam se da ćete u tome uspjeti. Hvala. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Pleše rekli ste na startu da se ovaj zakon donosi na brzinu kao uostalom i čitav niz zakona pa ih kasnije moramo mijenjati ili ustanovimo da su neprimjenjivi. A rekli ste i ono što sam ja u uvodu i postavio pitanje zamjeniku ministra, rekli ste da se nadate da će pronaći zakonsko rješenje na koji način riješiti taj problem suvlasništva inače ne vidite kako će se zakon provoditi. Ja opet postavljam to isto pitanje. Ustav je tu jasan, vlasništvo je jasno. E sad se postavlja pitanje zašto 50-50%, zašto ne bi bilo 20-30%? Jer bilo kojim postotkom u vlasništvu vi utječete na nečiju imovinu. Postavlja se pitanje da li tih 50% uopće živi u toj kući i da li im to treba? Ovim zakonom nije uopće riješeno, čini mi se da je kolega Grubišić tu spomenuo, zgradu Hrvatskoga sabora. Što u Gradu Zagrebu, kako postići energetsku učinkovitost kad konzervatori postavljaju uvjete na koji način će se obnoviti fasada na nekoj zgradi i ne dolazi u obzir nikakav stiropor niti nekakve toplinske izolacije, čak dapače traže tradicionalne mort miješane žbuke i ne znam što sve ne. Dakle, čitav niz pitanja je ovdje praktički, da ne govorim sve ovo što je gospodin Popijač govorio u samom ovom dijelu koji se odnosi na čitav niz članaka. A tu je opet onda i Zakon o javnoj nabavi, ovdje u članku gdje se spominje kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Koja je to ekonomski najpovoljnija ponuda u onom smislu da svi putem javnog natječaja biramo najjeftiniju što u konačnici predstavlja nekakvo najskuplje rješenje. **Zgrebec, Dragica kolega Klariću da, slažemo se. Suvlasništvo u zgradama je veliki problem kad bi svi stanari bili svjesni koliko energetski učinkovito stanovanje znači. Ja iz svog primjera mogu samo reći, živim evo u Gorskom Kotaru gdje su zime velike, teške, duge i gdje treba mnogo drva i energije za zagrijavanje stanova. Nekad sam u stanu od 70 kvadrata trošio 12 metara kubičnih drva, promjenom samo stolarije smanjio sam to za 4 metra kubična. Nekima je to lako objasniti i dokazati, nekima je teško. I tu će biti jako velik problem. Dobro je zamislivo ovo, preko 50%, kao nas tu 50 plus 1 ruka u zraku i donosimo zakon. Međutim, puno je tih stanara koji tu ne žive, kojima je svejedno, koji se ne osvrću na one stanare koji tu provode vrijeme. Zakonodavac je nešto rekao po pitanju toga znači da će onaj distributer trebati uložiti sredstva o uštedi da to kao suvlasnike ne bi trebalo ništa koštati, a oni će to vraćati kroz uštedu. je to pod jednim velikim znakom pitanja. Jer kad se donese ovakav zakon na brzinu onda mnogo toga je u zraku. Dobre su namjere ali da li će one biti u stvarnosti i provedive? Hvala lijepo. Kolega Pleše rekli ste i spomenuli ste kako je Hrvatska se obvezala, u biti to nam je i obveza, do 2020. izgraditi 20% obnovljivih izvora energije. No postoji tu jedan problem što ova aktualna Vlada luta jednostavno a mi ćemo to učiniti ali učinili bi to još i prije, prije svega da osiguramo onaj dio sredstava koji se izdvaja iz cijene električne energije, no potencijalni investitori koji žele ulagati u Hrvatskoj u vjetroelektrane, u sunčevu energiju dolaze u biti u takav apsurd da započnu sa određenom dokumentacijom i da onda samo odjednom odluka ministra ovoga ili onoga kaže nije cijena više danas takva, cijena jednog kw, nego je ona znatno smanjena u odnosnu na prethodnu. Pa ja vas pitam, oni ljudi koji su danas, a ja znam evo iz Požeško-slavonske županije investitore koji su uložili silne novce u projektnu dokumentaciju za vjetroelektrane i došli su faktički do kraja njima je rečeno od danas više nije ta cijena nego je druga. Gospodine zamjeniče ministra ja vas molim da ubuduće takvim investitorima dadete garanciju da ih znate koji su započeli sa određenim kapitalnim ulaganjima da im dadete garanciju da će svi ti koji su od danas započeli imati garantiranu cijenu, a ne da čovjeka dovedete da potroši nekoliko milijuna eura i da jednostavno kažete mu cijena od danas nije takva već je znatno manja. I naravno da njegovo kapitalno ulaganje koje je planirao za 8, 9 godina proteže se na 14 ili 15 godina. To je jedna totalna nesigurnost i mi jednostavno potencijalne investitore odbijamo i naravno da ih nećemo imati i naravno da oni bježe od Hrvatske. I onda se nemojmo pitati zašto nam je ovakva gospodarska situacija, zašto nemamo potencijalnog ulagača kad mi sami pridonosimo upravo takvom stanju. - Stranka rada)** Pa kolega Luciću, u pravu ste. Često donosimo zakone po preko i na brzinu i onda nam se događa veliki propusti, ali nema veze mi ćemo za dva, tri mjeseca imat opet takav zakon u raspravi pa ćemo ga onda vjerojatno popravit. Da činjenica je da investitori dolaze i onda imamo svakakvih apsurda da počinju sa investicijama, a da im se onda u zakonima stalno nešto mijenja. Primjer jedan takav je ugradnja solarnih kolektora na krovne konstrukcije di se čak elektroprivreda obaveže da će preuzeti višak energije, pustit u distribuciju, međutim onda se to obično korigira ili cijena smanjuje, ili se ne preuzima. Isto tako već je bilo dogovoreno da će se i raditi vjetroelektrane, pa onda dolazimo do čudnih situacija, do referenduma da onda građani odbiju na referendumu postavljanje takvih vjetroelektrana, a svi bi htjeli postavljanje alternativnih energija. Međutim, kad treba to postaviti onda su problemi na problemima. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Pleše, postavili ste pitanje zamjeniku ministra da vam neka odgovori tko će utvrditi obvezu distributera ukoliko ne izvrši ciljeve koji su propisani ovim zakonom. To je važno pitanje, ali vjerujte to je sekundarno pitanje, puno je važnije pitanje na koje bi trebao odgovoriti zamjenik ministra odakle će to distributeri platiti. Hoće li u nemogućnosti da izvrše obveze iz ovoga zakona, tu svoju obvezu prevaliti na krajnje korisnike, na građane povećanjem cijena električne energije. Jer upitno je koliko je distributer odgovoran zbog toga što APN primjerice nije podignuo, podignuo kad već govorimo ovoj zgradi, energetsku učinkovitost Sabora? zbog toga što to nije proveo APN nije pronašao fizičku osobu ili pravnu osobu koja će urediti fasadu i podignuti energetsku učinkovitost Sabora, kaznu će platiti distributer koji distribuira električnu energiju. Ja ne vidim gdje je to, ili nek nam to zamjenik ministra objasni gdje je to pronašao to uporište, gdje je to uporište pronađeno da netko ko distribuira energiju budu odgovoran zbog toga što državno tijelo, u ovom slučaju APN nije izvršio i podignu zgrade javnog sektora na višu razinu energetske učinkovitosti. Ja to ne vidim, a da ne govorim da prema Zakonu o energiji distributer nije i opskrbljivač. Pa prema tome, tim i još više u tom smislu su i distributeri dali primjedbu javnoj raspravi da se njih to ne bi trebalo ticati, nego da ako se na nekoga već mora prevaliti ta obveza da to budu opskrbljivači. Jer jedno je distributer, drugo je opskrbljivač, treći je prijenosnik a četvrti proizvođač energije. Prema tome, u tom lancu smo ovim zakonom obvezali distributera na isti način smo mogli i proizvođača energije kažnjavati zbog toga što netko nije proveo ovaj zakon. Hvala. kolega Bačić, ja bi vam volio dati odgovor na vaša postavljena pitanja, ali onda bi mora sjedit dolje na mjestu zamjenika ministra. Da u ovom trojcu što ste vi naveli distributeri, opskrbljivači, potrošači …/Govornik se ne razumije./… potanji plaćaju ceh potrošači. Distributeri ili opskrbljivači će uvijek svoje minuse na računima prebaciti na onog krajnjeg korisnika. Bojim se da je to gorka istina, ali tako se obično to događa u našem životu. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o prijedlogu Zakona o energetskoj učinkovitosti s konačnim prijedlogom zakona onda se prije svega trebamo osvrnuti na pravi okvir toga zakona. A pravni okvir je sustav učinkovitog korištenja energije u Republici Hrvatskoj i koji je propisan Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, a kojim je u zakonodavstvu Republike Hrvatske prenesena pravna stečevina EU iz područja energetske učinkovitosti. Taj dio se definira ciljevima, a to je povećanje energetske učinkovitosti EU za 20% do 2020. godine te određuje sustav obveza i metoda računanja ušteda energije. Naravno stupanjem na snagu Zakona o energetskoj učinkovitosti prestao bi važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj proizvodnji. Kad govorimo o ovom prijedlogu zakona onda se …/Govornik se ne razumije./… osnovna pitanja kojim se uređuje, a tu su definirani planovi, obveze, mjere, ovlasti a i same procedure. U tom djelu bih ja napomenuo nekoliko, koje po meni osobno i naravno klubu HNS-a su itekako bitne. To je prije svega definiranje nacionalnog …/Govornik se ne razumije./… tijela za energetsku učinkovitost, a s time će se osiguravati sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj te će pratiti …/Govornik energetske učinkovitosti, rezultate provedbe planova i mjera politike energetske učinkovitosti, i voditi sustav praćenja, mjerenja i verifikaciju ušteda energije. Također je bitno i ugovaranje energetske usluge u suvlasničkim zajednicama, odnosno više stambenim zagradama na način da će se kroz ugovor o energetskom učinku više stambene zgrade suvlasnička zajednica ne ulaže u izvođenje radova, te za njih ne nastaje kreditna obveza i ne preuzimaju nikakve rizike vezane uz provedbu ostvarenja ušteda energije. Također, ovim zakonom se određuje zajamčena ušteda energije i to tako da mora biti jednaka ili veća od naknade po ugovoru o energetskom učinku čime se postiže suglasnost suvlasnika da ne plaćaju uštedu koja nije ostvarena. Također, pružatelj energetske usluge obvezan je uložiti isključivo vlastita sredstva čime se isključuje mogućnost ugovaranja na način koji predstavlja novi novčani trošak za suvlasnike jer se naknada može obračunati tek za ostvarenu uštedu. Provođenje energetske osnove više stambenih zgrada sukladno nacionalnom programom energetske obnove više stambenih zgrada definira se natpolovičnom većinom glasova u obnovi više stambene zgrade koju donosi suvlasnik i koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika. To je dosta dobro definirano i to je u mnogim zakonskim … definirano na taj način, rješavaju se mnoge dvojbe, nelogičnosti, nerazumijevanje. Za možda jednu usporedbu i … većinom glasova suvlasnika zgrade može se pojedini i vlasnik stana iz te zgrade i izglasati i premjestiti u neki drugi prostor. Definira se i uređuje se postupanje javnog sektora o ugovaranju energetske usluge, stvaraju se preduvjeti da se investicije u državnoj imovini koristi privatni kapital, uvodi se sustav plaćanja, mjerenja … uštede energije i naravno uređuje se obveza informiranja kupca i svih zainteresiranih strana o mogućnostima ulaganja u energetsku To onda govori, što se tiče informiranja i … svih sudionika u … provođenju energetske učinkovitosti. Tri stvari kad bi posebno napomenuli, koje se dobivaju ovim zakonom, a to je da će stvoriti uvjeti za postavljanje ciljeva usvajanjem mjera za smanjenje potrošnje energije i mehanizma za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne, financijske i druge okvire za uklanjanje prepreka koje sprječavanju razvoj tržišta energetske učinkovitosti. Ovdje smo razgovarali i tražili smo samo prepreke za sprečavanje razvoja tržišta u tom dijelu,

ne treba govoriti koliko je za nacionalnu državu bitno i za sve nas da smo itekako neovisni o energentima iz našeg područja. Resurse imamo, na nama je da to itekako ostvarimo. I naravno pridonijet će se ostvarenju nacionalnog cilja, uštede energije koja je definirana strategijom energetskog razvoja RH. Ono što bih još jedanput evo spomenuo na kraju, da će klub HNS-a, Liberalni demokrati podržati Prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti jer zaista imamo višestruke koristi koje su navedene i na početku, prije svega za državu kao energetsku neovisnost. Također koristi se za povećanje gospodarske aktivnosti, itekako je bitno u ovim teškim vremenima recesije, naravno govorimo i o zaštiti okoliša, ono što je i najbitnije, a to je korist našim građanima. I naravno, tu bih spomenuo da to nisu samo skup želja, ima itekako i konkretnih primjera o energetskoj učinkovitosti koje se provode u našoj državi. Ti primjeri su na sjeveru Hrvatske, u … županiji za koju zaista možemo reći da imamo mnoge projekte koji su već realizirani naročito na javnim dobrima, odnosno u školama, u dvoranama, a mogu reći također i kod mene, kao lokalni čelnik i gradonačelnik grada Lepoglave, ovog trenutka se provode projekti preko 5 milijuna kuna na razini energetske učinkovitosti. 3 milijuna kuna obuhvaća financijski 73 objekta gdje sad u ovom trenutku dolazi do izmjena stolarije i fasade. Govorimo recimo o našoj osnovnoj školi gdje smo izmijenili fasadu, izmijenili smo stolariju, postavili smo solarne panele i postavili smo također toplinske pumpe. Imamo i dvije toplinske pumpe koje smo financirali za naše individualnu stambenu izgradnju. Sve projekte koje radimo, radimo na način da nam objekti moraju biti A+ energetskog razreda. Ono što govorim, trebamo prije svega promijeniti način razmišljanja, način života i način ponašanja i ovaj zakon će nas itekako na to natjerati, za našu korist. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolega Škvarić, kazali ste da ovaj zakon je stvorio uvjete za ostvarenje ciljeva. Nesporno je da su ciljevi navedeni, da su oni i jasni, da bi dobro bilo da ih i ostvarimo, ali sam zakon, čitao sam ga nekoliko puta, ja ga ne razumijem u tehničkom smislu. U provedbenom smislu je nemoguće ga razumjeti. On je toliko kompliciran i nejasan da će biti velikih poteškoća u primjeni. A evo jedan primjer samo. Kaže se u članku 26., stavak 7 za usluge, radove i robu prema ugovoru o energetskom učinku, obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost otplaćivat će se kroz … period. Pa pružatelj energetske usluge, po ovom ispada da će imati mogućnost otplate desetogodišnjeg PDV-a, ali on ima već kroz ulazne fakture plaćen PDV i većinom skoro odgovara ulazni PDV i izlazni PDV, usluga je, samo za razinu usluge je veći PDV. Što će se dogoditi kada on 10 godina može otplaćivati PDV koji je već platio, znači da će imati zahtjev za povrat PDV-a. Zar je to smisao zakona da netko može imati unaprijed predviđen povrat PDV-a, a imat će, i to više od 50%. A drugo, zakonom se mijenja drugi zakon. Kako je moguće da se može mijenjati zakonom Zakon o PDV-u? Ali o tome predlagatelj uopće nije vodio brigu, u tehničkom smislu ništa nije razjasnio. Članak 27., stavak 2, pa ne razumije ga se nikako, pokušajte ga simulirati u praktičnom primjeru. Nemoguće ga je izsimulirati, nemoguće je predvidjeti što je zakonodavac mislio u ovome, kako će se to, investicijsko održavanje je obnova zgrade. Kako može netko to knjižiti kao trošak energije? Nije mi jasno, nemoguće. A o tome predlagatelj ne vodi brigu, vodi samo o nekome, da, eto, lijepo bi bilo. A da se malo sačekalo i praktično riješile ove nedoumice, bio bi zakon kvalitetan i provediv. Hvala lijepa. Hvala gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, moje osobno mišljenje je da je najveći grijeh u ovom dijelu … to je grijeh nečinjenja. I da, zaista ako govorimo o dijelu ovog prijedloga zakona, to je možda … jedan pilot projekt, odnosno ono što sad ulazimo sa puno iskustva ili neiskustva kojega ima u Hrvatskoj, možemo diskutirati o tome. Govorili ste o tome da li je taj zakon provediv tehnički, da li je … omogućeno? Pitamo se, ali ono što ipak je moj stav i mišljenje, taj zakon trebamo donijeti, ako bude kakvih problema, nedoumica u svemu tome, bolje ga mijenjati tri ili četiri puta jer ćemo puno više napraviti nego što ste rekli da malo pričekamo. Bojim se iz iskustva ono što uvijek radimo oko zakona čekat ćemo nekoliko godina onda ćemo se opet pitati i čuditi, a zašto nema investicije, zašto nismo ove ciljeve ostvarili, zašto nemamo gospodarski rast, zašto nemamo energetski učinkovitiju državu, zašto nemamo neovisnu državu što se tiče energenata itd. Bolje da idemo pokušati tu, pametni smo, ovdje Sabor naša je odluka i prije svega odgovornost da to raspravimo kvalitetno. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Ivana Posavec Krivec. Izvolite kolegice. Poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama je još jedan zakon, zakon koji gledamo kroz različite prizme. Mi u klubu SDP-a energetsku učinkovitost prepoznamo kao jednu od najučinkovitijih i najisplativijih mjera kojima postižemo cilj održivog razvoja. Smatramo da na taj način osiguravamo suživot prirode i gospodarstva, da smanjujemo negativne učinke na okoliš koje proizvodi energetski sektor, da smanjujemo emisije ugljičnog dioksida, povećavamo istovremeno sigurnost opskrbe energijom i prekidamo povezanost između gospodarskog rasta i potrebe povećanja potražnje za energijom. Sve ukupno mi u klubu SDP-a smatramo kako je predlagateljica odnosno Vlada RH ovim zakonskim prijedlogom doprinosi i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Stoga i energetska učinkovitost ima ključnu ulogu u općoj energetskoj politici. Procjenjuje se da Hrvatska gubi oko 1% BDP-a radi niske energetska učinkovitosti. To zasigurno predstavlja opterećenje i za gospodarstvo i za okoliš. Upravo ovim zakonom stvorit će se uvjeti za usvajanje mjera koje će utjecati na smanjenje energetske potrošnje i uspostavu mehanizama za poticanje energetska učinkovitosti. Zakonom se isto tako između ostalog uređuje i postupanje javnog sektora u ugovaranju energetske usluge, propisuju se mogućnosti da se u suvlasničkoj zajednici ostvare uvjeti za ulaganje u povećanje energetska učinkovitosti, određuje središnje mjesto za koordinaciju svih aktivnosti u ulozi nacionalnog koordinacijskog tijela za energetska uvodi se sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, te propisuje obveza informiranja kupaca i svih zainteresiranih strana o mogućnostima ulaganja u energetska učinkovitost. Isto tako ovim zakonom će se stvoriti uvjeti za smanjenje potrošnje primarne energije u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije, te utvrditi mehanizmi za poticanje energetska učinkovitosti kroz institucionalne financijske i druge okvire. Općenito gledajući energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije na način da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno rečeno energetska učinkovitost znači uporabu manje količine energije odnosno energenata za obavljanje istog posla, primjerice za grijanje ili hlađenje prostora, za rasvjetu, za proizvodnju raznih proizvoda, pogona vozila i ostalog. Pod pojmom energetske učinkovitosti podrazumijevamo učinkovitu upotrebu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije, to znači i u industriji i u prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi, ali u konačnici i u kućanstvima. Važno je istaknuti svakako da energetska učinkovitost nikako ne smije se smatrati štednjom energije. Kada bismo govorili o štednji energije to bi značilo da se na neki način određenog segmenta odričemo ili da podrazumijevamo određena odricanja. Kod učinkovite upotrebe energije nikako ne narušavamo uvjete rada i uvjete življenja već upravo smanjujemo količinu potrošene energije. Nadalje, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije ne podrazumijeva samo primjenu tehničkih rješenja. Svaka tehnologija, tehnička oprema ili bilo koje novo pomagalo bez obzira koliko učinkovito bilo gubi sva ta svoja svojstva ako ne postoje obrazovani ljudi, ako ne postoje oni koji će njome znati služiti na najučinkovitiji mogući način. Zato smatramo da se može reći da energetska učinkovitost prvenstveno stvar svijesti ljudi i njihovoj volji za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitim rješenjima. Već je danas u ovoj dvorani bilo rečeno da je energetska učinkovitost način življenja. Ako krenemo sa pozicije racionalnog poimanja i razmišljanja onda znamo da i EU, a time danas i RH još od 2007.godine kao cilj postavlja smanjenje godišnje potrošnje energije za 20% i to sve do 2020. Hoće li to biti ostvarivo, da li će biti potrebno uvesti neke jače mjere da se ti rezultati postignu vidjet ćemo, ali u svakom slučaju implementacija implementacija europskih regulativa na područje RH mora se dogoditi i vjerojatno već kasnimo kao što su mnogi rekli, ali zato to nije opravdanje da odustanemo. Europsko vijeće je primjerice na svojim sjednicama u ožujku ove godine istaknulo važnost energetska učinkovitosti za smanjenje cijene i troškova energije. EU je postavila minimalne standarde energetska učinkovitosti te pravila za označavanje i ekološki dizajn proizvoda, uslugu i infrastrukturu. tim se mjerama nastoji poboljšati učinkovitost u svim fazama energetskog lanca od opskrbe energije do njene potrošnje, promiču se konkurentnost gospodarstva što mi u klubu SDP-a u svakome smislu podržavamo. Upravo u europskom kontekstu potrebno je sagledavati provedbu Zakona o energetska učinkovitosti u RH. smatramo smatramo da je puno znanja i pozitivnih iskustava kao i upozorenja koja je dobro apostrofirala predlagateljica i implementirala ih u naše zakonsko rješenje. Mi cilj iščitavamo u želji za pokretanjem šire javnosti, onih nositelja politike bilo u jedinicama lokalne, regionalne ili središnje vlasti, tržišne sudionike te želimo da se i ovim zakonom uvedu promjene kojima bi se građanima osigurala infrastruktura. Ta infrastruktura očituje se kroz proizvode, kroz energetski sustav i to sve naravno na najvišoj razini razini energetske učinkovitosti. Primjerice Europski parlament je nedavno donio je i Rezoluciju o primjeni i utjecaju mjera energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike kojom pozdravlja nove mogućnosti koje pružaju europski strukturni i investicijski fondovi i kohezijski fond naročito u građevinskom sektoru. Pozvao je Europski parlament na podizanje osviještenosti i širenje informacija, te istaknuo potrebu za izgradnjom kapaciteta i tehničkom pomoći na tom području. Sigurno je to i prilika za Hrvatsku, jer mislim da smo svi kroz rasprave koje smo danas čuli se složili da nam educiranost i dovoljno znanja o tom području u Hrvatskoj nedostaje. Ako još treba nešto reći, onda svakako naglasiti da ovim zakonom se određuje način ugovaranja energetske usluge u suvlasničkim zajednicama, odnosno više stambenim zgradama kroz ugovor o energetskom učinku više stambene zgrade. Treba reći da predloženim Zakonom o energetskoj učinkovitosti između ostalog se uređuje i postupanje javnog sektora ugovaranju energetskih usluga čime se stvaraju preduvjeti da država preuzme ulogu pružanja za stvaranje tržišta za energetske usluge. Zakonom se isto tako stvaraju preduvjeti da se za investicije uz državnu imovinu koristi privatni kapital i da se pokrene investicijski ciklus bez dodatnih troškova države. Važno je naglasiti da ovim prijedlogom zakona ulažemo napore kako bi se sve odrednice europske energetske politike vezano uz energetsku učinkovitost na odgovarajući način preuzele u nacionalno zakonodavstvo. To znači da energetska učinkovitost mora imati posebno značajno mjesto kao ekonomski i djelotvoran način postizanja Kyoto ciljeva za smanjenje emisije CO2 ispušnih plinova. Isto tako i ima pozitivne učinke kroz sigurnost opskrbe energijom, kroz konkurentnost i Lisabonski sporazum, zaštitu okoliša i obveze Kyotskog protokola. Ovaj zakon usmjeren je prema uklanjanju najvažnijih barijera za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj. One se očituju u nedostatku jedinstvenih i transparentno definiranih procedura za primjenu mjera energetske učinkovitosti. Također je znanje o ekonomskim koristima od energetske učinkovitosti slabo u Republici Hrvatskoj. Ne primjenjuje se princip procjene troškova u čitavom životnom vijeku investicije, te se zbog toga rizici vezani uz energetsku uslugu smatraju visokim što ograničava i dostupnost kapitala za za takve investicije. Na žalost, naši sugrađani još su neodlučni. Rekla bih slobodno čak i skeptični prema opravdanosti ulaganja u objekte u privatnom vlasništvu. Ovdje je bilo izneseno nekoliko primjera kako se sa malim projektima može dovesti do smanjenja energenata. Primjerice po nekim procjenama očekuje se da mjerama energetske učinkovitosti se može dovesti do ušteda na energentima na godišnjoj razini od 200 do 1000 eura po domaćinstvu. Građani se boje jer ne znaju, boje se jer nemaju slobodnog kapitala i nemaju sigurnih investitora na tržištu koji bi ih bili spremni pratiti upravo u tim projektima koji bi njima i njihovim obiteljima značili određeno smanjenje troškova. I zato je iznimno važno da se je u proceduru donošenja Zakona o energetskoj učinkovitosti uključila i druga ministarstva. Primjerice smatramo da je bitno da se je uključilo i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, da je uključeno u stvaranje niza zajedničkih podzakonskih akata kojima će se dalje regulirati ova materija. Ali ono što možda najvažnije i što će naši građani najviše primijetiti je upravo uključenje u promociju i informiranje građana za energetsku, rekla bih zelenu i učinkovitiju Hrvatsku, za sve ono što je potrebno kako bismo svoje prirodne resurse osigurali, kako bismo u konačnici osigurali i energetsku neovisnost odnosno barem djelomičnu neovisnost. Zakonskom regulativom i uvođenjem sustava za praćenje, mjerenje, verifikaciju, uštede energije, predlagateljica Vlade Republike Hrvatske smatramo u klubu SDP-a čini značajni iskorak na polju energetske učinkovitosti. Upravo iz svih navedenih razloga klub SDP-a podržati će donošenje predloženoga zakona. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice gospodin Popijač je iznio naš stav. Ja bih još iznio nekoliko mojih razmišljanja o ovome zakonu za kojega smo utvrdili svi zajedno da ima kvalitetno postavljene ciljeve koji uostalom proizlaze iz obveza koje je Republika Hrvatska preuzela temeljem trećeg energetskog paketa o, između ostaloga i smanjenju potrošnje električne energije za 20% odnosno podizanja energetske učinkovitosti. Svakako je da je Republika Hrvatska dužna te ciljeve realizirati, a kako bi ih i realizirala smanjenje potrošnje, odnosno podizanje energetske učinkovitosti je upravo moguće u ovom sektoru. To je u zgradama, u domaćinstvima gdje se uglavnom, koji su uglavnom i najveći potrošači energije. Prema tome, jasno da s te strane je zakon potpuno jasan i mi takve ciljeve podržavamo. Ali držimo da ovakvom provedbom zakona ti se ciljevi neće moći dohvatiti, neće se moći realizirati. Temelj ovog zakona praktično je utvrđen člankom 13. zakona u kojem je propisan sustav, obveze energetske učinkovitosti. Postavljen je kumulativni cilj koji se mora ispuniti do kraja 2020. godine. I taj se cilj ostvaruje putem obveze distributera energije da poduzima mjere kako bi se izvršili ovi planirani ciljevi, a to je rekao sam 20% smanjenja potrošnje energije u odnosu na stanje koje je zatečeno. Naime, nije jasno i bilo bi dobro da to ministar nam svima objasni, jer se iz zakona ne može utvrditi kako i na koji način će distributeri na kojima je položen ovaj zakon prisiliti krajnjeg korisnika da on izvrši i vlastitu zgradu, bilo da se radi o javnim zgradama pa se to onda odnosi na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama ili za suvlasnike u višestambenim zgradama može ih prisiliti da krenu u realizaciju i provedbu ovoga zakona kako onda distributer na kojem ovaj zakon i polaže ne bi plaćao kaznu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog toga što ciljevi nisu dostignuti. Dakle, ukoliko APN primjerice ne provede ovaj program energetske učinkovitosti javnih zgrada onda je distributer dužan plaćati kaznu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer to nije postignut, premda taj isti distributer nema mogućnosti, nema instrumente, nema alate kako i na koji način će APN provesti onaj cilj koji je u zakonu predviđen. S druge strane distributer nema alat kojim bi prisilio stanare u višestambenim zgradama da krenu u proceduru uređenja fasada, postavljanje izostakala itd., itd. kako bi smanjio potrošnju energije, on tih alata nema, ali zbog toga će onda ako se to ne postigne on će plaćati kaznu i tu će kaznu plaćati fondu a govorim nije u mogućnosti nikoga prisiliti ovim zakonom niti je zakon našao model i metodu kako se to može realizirati. Pretpostavljam da s obzirom da distributer nema novaca da bi to sve skupa mogao poplaćati te obveze koje se neće moći provesti kroz realizaciju ovog zakona da će on onda potpuno je jasno morati povećati cijenu električne energije kako bi mogao izvršavati obveze koje mu iz ovog zakona proizlaze. Ako sam u krivu ja bih volio da me ministar demantira jer mislim da to, po meni je takva situacija alarmantna da mi ovim zakonom utvrđujemo nečiju obavezu a taj koji tu obvezu preuzima na nijedan mogući način ne može rješavati i provoditi ono što mu je zakon nametnuo. To je s jedne strane. S druge strane tijekom provedbe javne rasprave koja je uz ovaj zakon bila provedena sami su distributeri rekli da oni ne mogu odgovarati za potrošnju energije kod krajnjeg korisnika već da to mogu samo opskrbljivači jer oni niti imaju podatke o tome koliko i na koji način je potrošnja u pojedinim zgradama električne energije da oni prodaju praktično struju na veliko i onaj tko struju distribuira bi po njima trebao biti po njima trebao biti obveznik takve kazne ako se nije zakonom realizirao kako je to njime i predviđeno. Tim više što smo mi u ovom Saboru donijeli Zakon o energiji kojim smo utvrdili da opet provedbom trećeg energetskog paketa u energetskom sustavu postoji proizvođač, postoji prijenosnik energije, postoji distributer i postoji opskrbljivač. Zašto je predlagač zakona izabrao distributera meni nije jasno. Bilo bi posve primjereno ako je na to krenuo da je onda odredio opskrbljivača kao onoga koji prodaje električnu energiju ali da je uz to utvrdio i elemente, alate kako i na koji način će on to moći realizirati. S druge strane ono što je vrlo dvojbeno ovdje mi govorimo o pragu, kad se prilazi uređenju višestambenih zgrada da je nužno da više od polovice stanara da suglasnost za realizaciju energetske učinkovitosti. Postavlja se pitanje što ako dakle s ustavno pravnog aspekta pitanje vlasništva koliko je moguće nekoga tko nije zainteresiran ili tu ne živi ili taj stan ne koristi na bilo koji drugi način ga prisiliti da uđe u ovaj postupak ako nije zainteresiran ali sad na stranu taj ustavno-pravni aspekt ali što ako se u tim zgradama ne postigne ni suglasnost niti polovice stanara. Kako ćemo onda prići uređenju te zgrade i podizanju njene energetske učinkovitosti. Ja znam da je bilo rasprave na pojedinim odborima Hrvatskoga sabora i dvojba, odnosno upitnost takve formulacije zakona koji govori o natpolovičnoj većini ali ovdje idem korak dalje pa postavljam pitanje što sa onim višestambenim zgradama gdje čak ni polovica stanara nemaju interesa, ne žele, jednostavno ne da im se ići u uređenje fasada ili na bilo koji drugi način u provedbu ovoga zakona. S treće strane u brojnim gradovima u Hrvatskoj koji su pod zaštitom ili UNESCO-a ili na bilo koji drugi način pod zaštitom konzervatora kako će se prići realizaciji uređenja fasada također je jedan od vrlo važnih elemenata na koji nemamo odgovor. Ja sam puno puta u ovom Saboru kada je uspostavljen Centar za praćenje poslovanja i investicija u energetskom sektoru molio Vladu da s obzirom da ne vidim svrhu tog centra, tog jednog tijela koji je uspostavljen u RH, da nas bar Vlada, da nam se smiluje nama saborskim zastupnicima pa da nam prikaže što je u 3-godišnjem svom radu taj centar napravio, koliko investicija realizirao. Na njemu je bila jedna velika obveza u dijelu koji se odnosi na uređenje fasada i javnih zgrada koja je neslavno završila krahom, debaklom itd. Pa vjerojatno smo ga i zbog toga što nije realizirao jedan veliki projekt ove Vlade iz ovog zakona, odnosno iz zakona koji prethodi ovom zakonu izbacili. Sad ga ponovno u ovaj zakon vraćamo kao nacionalnog koordinatora koji će pratiti da li županije i veliki gradovi donose akcijske planove i da li su ti akcijski planovi na temelju kojih i ovaj zakon počiva da li su kvalitetno napravljeni, hoće li njihova realizacija omogućiti provedbu samoga zakona. Prema tome, držim da je bilo kudikamo boljih, pozvanijih, stručnijih državnih tijela pa i agencija i fondova koji su mogli s obzirom na stručnu opremljenost, s obzirom na kadrovsku ekipiranost kudikamo bolje pratiti akcijske planove koji donose županije i veliki gradovi nego sami centar koji se nije iskazao. A ako se varam bilo bi dobro da nas evo Vlada upozna koliko je i što je napravio taj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora od kada je osnovan. I još jedna stvar, za jedan relativno kratak zakon koji ima 47. članaka da na Odboru za zakonodavstvo prođe kao bos po trnju sa ovoliko nomotehničkih grešaka, sa ovoliko krivih formulacija, to je najmanje što bi trebalo napraviti da samo zbog tih, zbog tih nomotehničkih grešaka bi on morao ići u drugo čitanje jer je previše za tako mali broj članaka, amandmana od strane odbora da Vlada krene u drugo čitanje. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. A šta vrijedi to kad Vlada neće čuti apel ove manjine u Saboru, prema tome potpredsjednice vi pričate nešto što nije ostvarivo. Pa nek ljudi to isto znaju da vi provodite danas jednu politiku koja, eto dovela nas je do ovih rezultata u gospodarstvu gdje jesmo. Kolega Bačiću, govorili ste o novom zakonu koji slažem se apsolutno treba ići u drugo čitanje. Pa zašto tako bitan zakon i na brinu donosimo sa jednim čitanje, nemamo vremena za drugo čitanje, šta samo dosad radili kad nismo uspjeli ga napisati predložit prije? S druge strane, govori se o kaznama. ja postavljam pitanje pa tko bi trebao plaćati kazne? Pa prvo treba plaćati kazne država, jel masu svojih zgrada, dakle govorim o školama, o policijskim upravama, stanicama i svim onim objektima kojima oni gospodare, oni još ni ne sanjaju da bi trebali raditi nekakve projekte. Pa ću navest samo primjer svoje škole u Požeško-slavonskoj županiji, točnije u Pleternici. Velika škola u kojoj je tisuću učenika. Ma do jučer su se grijali na mazut, pazite na mazut. Sada se evo griju na plin i činimo sve, upravo jedinica lokalne samouprave, a koje i provode najveći dio ovih projekata sada koje zakon omogućuje, činimo sve da bez obzira što nije u našem vlasništvu da smanjimo državi trošak. Oni pojma o tom nemaju da se do jučer na mazut grijali. Zamislite škola od tisuću učenika kazne baš trebaju prvi plaćat, pa oni kažnjavaju sve nas poduzetnike a država je najveći krivac za sve. Oni ne plaćaju ništa i nikome, oslobođeni su svega. Pa evo baš po ovom pitanju, govorim o mojoj Pleternici, do jučer mazut, pa treba mu kaznu naplatiti, državnoj, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a di su druge zgrade? Imamo nakaradu od policijske postaje, pored zgrade u koju smo investirali 12 milijuna kuna. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Ali ovo nije bila replika kolega Bačiću, jer opće o tome nije govorio. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjednice. Slažem se kolega Lucić, mislim da ako Vlada doista želi donijeti pravi zakon da ona može još danas tijekom rasprave, i zamjenik ministra predložiti da se ide u drugo čitanje. Ne samo zbog toga što bi se do drugog čitanja moglo doista na veliki broj ovih primjedaba koje su doista opravdane odgovoriti nego što nam je svima cilj da taj zakon koji kao što smo svi rekli ima dobre namjere, dobro postavljene ciljeve na kraju krajeva i obvezu da Republika Hrvatska ispune određene obveze koje je preuzela pristupanjem u punopravno članstvo EU, a s druge strane da doista građanima koji su krajnji potrošači električne energije smanje račune za električnu energiju. Ovakvim prijedlogom zakona ta dobra namjera i ciljevi koji su postavljeni nažalost neće biti realizirani jer je zakon u mnogim svojim dijelovima neprovediv. Sami ste pitali da država ovim prijedlogom zakona utvrđuje obvezu pojedinoj pojedinoj tvrci, to su distributeri električne energije, da u slučaju da se zakon ne provodi praktično se oni kažnjavaju. Bilo bi dobro da je država propisala način, model i metodu prema kojem je ona najprije odgovorna pa onda ako ona svoje obveze izvrši pa onda da distributeri odnosno opskrbljivači energije budu dužni ovaj zakon provoditi. A ne na ovaj način brigo moja pređi na drugoga. Ovaj zakon na taj način tu jednu obvezu Vlade Republike Hrvatske, odnosno Republike Hrvatske prebacio na pojedine pravne osobe koji su distributeri energije u Republici Hrvatskoj. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Bačić, spomenuli ste Odbora za zakonodavstvo, potpredsjednik sam tog odbora, da sam kojim slučajem ovakav doživio kao predlagatelj zakona od srama ne znam bih li pogodio izlaz iz saborske zgrade. Ali nije tu samo predlagatelj kriv, srećom da imamo Odbor za zakonodavstvo i dobre službe jer ured, Vladin ured ne radi svoj posao kako treba. Ovakav zakon nikada ne bi prošao, Vladin ured za zakonodavstvo da tamo služba funkcionira. Ali nažalost ne funkcionira. Zato što se mi upravo zakonima poigravamo kako sa pilot projektima, ali zakon je zakon za boga miloga, to je zakon a ne pilot projekt. Pilot projekt je eksperiment a sa zakonima se ne može eksperimentirati. I ovo je nešto što je najnužnije, što treba, što je potpuno opravdano. Mi konfuzno donosimo i nejasno, a opravdano trebamo ga. I može se napraviti bolje, ne bolje, može se napraviti jedino kako treba jer ovako nije dobro. Zamislite vi da imate ko razumije malo tehnologiju procesa, ko razumije računovodstvo, ko razumije Zakon o PDV-u i svi drugi zakoni, onda zna da ovaj zakon nije provediv i zna da nije jasan. Kako možete ako imate ulaz kao poduzetnik, stiropor, kupujete stiropor, kupujete izo stakla ste spomenuli, i to vam je ulaz. A izlaz fakturirate što, ako ćete naplatiti električnu energiju kako ćete fakturirat stiropor i uslugu postavljanja fasade? Naplaćujete nešto što niste izvršili. Kao je moguće to i kako je moguće da ako radi jedna osoba x zgradu, fasadu na novoj, ona mora platiti PDV u roku 60 dana najkasnije, a vi radite ili osoba y na

Slažem se kolega Mariću. Ja na vašu repliku i na vaše pitanje ne znam odgovor i ne znam kako će to i zamjenik ministra i Vlada na vaše pitanje, koje je posve logično, odgovoriti da netko tko sada uređuje zgradu plaća PDV u roku od 60 dana, odnosno plaća račun u roku 60 dana, a netko tko ide u tu proceduru može plaćati idućih 10 godina. Ali kad već spominjete sredstva i financijski dio ovog zakona, meni je neshvatljivo da ovaj zakon koji do 2020. mora provesti energetsku učinkovitost na svim zgradama javnog sektora, da ne treba osigurati sredstva u državnom proračunu. Ja to moram priznati, koliko god se trudio i razumijem da će troškovi, građevinski troškovi koji će omogućiti podizanje energetske učinkovitosti zgrade biti plaćani i refundirani i smanjenja računa energije zbog toga što će biti zgrada energetski učinkovitija, da će omogućiti uštede u državnom proračunu za obveznike plaćanje tih istih računa, ali da baš na ni jednoj zgradi u javnom sektoru neće trebati … više sredstava nego što će biti ušteđeno kroz energetsku učinkovitost, nije to prihvatljivo, nije logično. I zato držim da je i u tom dijelu shvaćanja težine ovog zakona na podizanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, trebalo malo ozbiljnije prići i definirati koliko to zgrada ulazi u ovaj zakon, koliko će to sredstava iziskivati i koliko će onda trebati osigurati sredstava u državnom proračunu, a ne jednostavno reći da neće trebati dodatnih sredstava u državnom proračunu. akcijske planove županije jedinica lokalnih samouprava i centar koji kako vi govorite se nije iskazao. I ova Vlada i mi svi zajedno znali smo već, da ne kažem mjesecima, nego godinama da direktiva EU moramo ugraditi u naše zakonodavstvo i sada dolazimo u situaciju da zakone ovog tipa donosimo po hitnom postupku. A propos i onoga što je spomenuo i kolega Pleše pored situacije sa vjetroelektranama, sa potpisanim ugovorima, investitorima, sa uloženim sredstvima u mjerenja u Fužinama negdje preko 5 milijuna kuna, u Općini … oko 7 milijuna kuna sa ugrađenim akcijskim planovima u županijama, direktno je ministarstvo stopiralo te projekte i oni se nisu odradili. Iako je taj referendum, krivo ste rekli, je prošao jer je građani Opcije Fužine su bili za, većinom. Tako da je direktno direktivom iz ministarstva izbačeno iz prostornog plana Primorsko-goranske županije i ti investitori i Talijani i Nijemci su pokrenuli sudske sporove za naknadu svojih troškova. A propos ozbiljnosti, kada govorimo o ovakvom načinu donošenja po hitnom postupku, da ne govorimo sve ono što bi trebalo uskladiti da bi oni bili provedivi i u onom dijelu koliko će sve to koštati, a ne donošenjem je kazna negdje oko milijun i 800 eura godišnje pa a propos toga da će to biti praktički za Vladu besplatno i da ne treba osigurati nikakva sredstva. **Zgrebec, Dragica Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Tako je, kolega Klarić, svojedobno je bio donesen jedan program, Zeleni razvoj Hrvatske, koji je podrazumijevao i podizanje energetske učinkovitosti zgrada. Tim je projektom, od kojega je Vlada odustala ne znam iz kojeg razloga, ali u jednom dijelu je mogao biti i s ovim zakonom nadopunjen, a to je mogućnost da se, jer mi ovdje ne spominjemo vlasnike zgrada, dakle one koji su sami radili svoje zgrade, a tih je vlasnika jako puno u Hrvatskoj, da im se kroz jednu kreditnu liniju omogući da uz subvenciju fonda za energetsku učinkovitost mogu svoje vlastite zgrade uređivati uređivati pa i da njima bude na određen način omogućena potpora kao što je to omogućena upravo vlasnicima zgrada u višestambenim zgradama, vlasnicima stanova u višestambenim zgradama jer ovim smo zakonom obuhvatili javne zgrade, za čije je uređenje nadležna agencija za pravni promet i … nekretninama, obuhvatili smo i višestambene zgrade koje će se uređivati ukoliko više od 50% vlasnika odluči te zgrade energetski podignuti. Međutim ovdje ne spominjemo vlasnike zgrada koji su sami izgradili svoje zgrade, koji su u pravilu i nisko energetski učinkovite, zašto ovaj zakon nije omogućio da se sukladno tome programu Zelenog razvoja Hrvatske i tim ljudima koji žive u svojim zgradama sa povoljnim kreditima uz potporu fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i njima omogući da i oni doprinesu ovim ciljevima koji su ovim zakonom postavljeni? Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra, nismo mislili … 5 minuta, ali s obzirom da je predlagatelj odlučio ne komentirati ništa što smo mi iznijeli u ovoj raspravi, a ovaj primjer kako se konstruktivno raspravlja da bi se došlo do što kvalitetnijeg zakonskog prijedloga. Nisam čuo tijekom cijele rasprave niti jednu obojenu rečenicu, a kamoli nešto politikantski. Sve je bilo stručno, a da predlagatelj nije osjetio potrebu odgovoriti na postavljena pitanja, na toliko nejasnoća, onda sam morao reagirati pa u završnici se osvrnuti na još nekoliko stvari koje zakon ne smije sebi dopustiti. Zakon mora biti potreba i to je jedino što ovaj zakon zadovoljava, on je doista potreba. Ali zakon mora predvidjeti skoro sve mogućnosti, simulirati modele i simulirati pojave i otkloniti unaprijed zakonskim rješenjima eventualne nejasnoće. Kada se u raspravi iznijelo toliko problematičnih situacija zakonskih rješenja nemamo čak ni odgovora ni reakcije ni komentara toga. Ne znam to nije samo podcjenjivanje saborske rasprave nego i podcjenjivanje i onih koji izglasavaju zakon, to je svih nas. Ne može zakon niti smije biti zakon igračka nečija, ne smije Hrvatska biti igračka. Pa kada ćemo jedanput konačno donijeti jedan pravi zakon u ovoj sabornici da ga se ne moramo stidjeti? Hajmo jednom zakon donijeti kojega se ne moramo stidjeti kako samo ga izglasali i kako smo ga donijeli. A stidim se svaki put ako je nejasan i ako nije definiran i ne zna se zašto je baš to tako definirano, što se željelo time postići. I naglasili smo nekoliko članaka, nikakve reakcije, nikakvog odgovora. To znači da nije bitno kakav će zakon biti, bitno je samo da ga se donese. Kako je moguće da se mijenja Zakon o PDV-u, kako je moguće da se zakonom mijenja drugi zakon? To se ne smije događati. Kako je moguće da se zakonom privilegiraju određene skupine u odnosu na druge skupine koje se bave istom djelatnošću? Kako je moguće da će se dovoditi računovođe, a to su najvrjednije i najpreciznije osobe u RH, njima štima u lipu svaki konto? Ali onaj tko ne razumije što je konto on će knjižiti kako god bude htio. Ali kako će netko rasknjižavati nešto što nije u ulazu, kako? Kako će fakturirati nešto što ne naplaćuje? Fakturira stiropor, a naplaćuje energiju. Možda je to moguće, ja mislim da nije, ali ako je moguće onda bih volio čuti kako je to moguće i tko će to narediti i reći knjigovođama da tako knjiže sutra. Nemoguće, neće ni jedan to tako knjižiti. A onda ćemo organizirati seminare raznorazne, plaćat će poduzetnici seminare, kotizaciju da bi morali čuti eventualno, kasnije bit će izmjena i dopuna zakona pa će biti objašnjenja pa će se organizirati simpoziji, novi troškovi da bi netko se dokazao kako on zna tumačiti zakon jer kako on zna tumačiti zakon jer ako netko nije sposoban razumjeti onda moramo nekoga platiti da nam objasni kako zakon vrijedi. Pa zakon je jedino dobar ako ga svako razumije, a ne da ga ne razumije ni onaj tko je najškolovaniji da bi ga trebao razumjeti. Nije mi jasno ovakvo ponašanje, pogotovo kažem jer svi prijedlozi govoreći kolega Popijač u ime kluba gdje je iznio niz opaski koje su i tehničke i stručne naravi bile, pa od kolega Bačića i svih replika se nema potrebe osvrnuti nikako na takve prijedloge koji su samo korisni bili. Ne znam, ako pogrešno govorim volio bih da čujem da imam priliku raspraviti jer je ovo mjesto za raspravu jeli to pogrešno što se govori ili nije.

za čega ove rasprave koje traju danas do 20,00 sati možda i duže sa konstruktivnim razmišljanjima, a istovremeno da te nitko ne sluša ili bolje rečeno ništa se ne poduzima. Pa naravno da smo svi kao ljudi zabrinuti da pojedini ljudi koji su danas u ministarstvu uz dužno poštovanje i vas zamjeniče i ministra i svih onih ljudi koji tamo rade, štujemo vaše znanje o energetici, ali valjda smo ovdje u ovome Parlamentu da zajedničkim snagama, zajedničkim razmišljanjima pokušamo doći do najboljeg rješenja za Hrvatsku. I sami ste dolaskom na vlast prije tri godine bombastičnim najavama govorili o energetskom razvoju Hrvatske. **Zgrebec, Dragica Ja repliciram kolegi Mariću, ali … /Govornici govore u isto vrijeme, ne razumije se./ … A gospodin Marić je govorio o nedosljednosti, ja govorim o nedosljednosti da upravo ne slušate ovu danas stranu koja je u opoziciji koja jako puno o energetici. Pa čemu onda mi ovdje sjedimo i za čega ove rasprave dugo u noć uopće traju. Stoga gospodine Mariću te bombastične najave koje je Vlada najavljivala početkom svoga mandata vidite i sami da od Omble nema ništa, od Plomina da nema ništa i u energetskom sustavu faktički nije ništa napravljeno. Stoga njihova strategija i razvoj je temeljen samo na njihovim razmišljanjima koja su nedostatna, a to je pogubno za građane RH jel se ne sluša i druga strana. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Lucić, zadaća svakog saborskog zastupnika trebala bi biti sudjelovati u raspravi o svakom zakonskom prijedlogu u okviru njegove struke, naobrazbe da pridonese što kvalitetnijem rješenju. I ne mogu nikako nikada shvatiti da netko ne bi uzeo u obzir nešto što je dobro i kvalitetno i što poboljšava situaciju, bez obzira tko to govori. Ali ako izanaliziramo malo situaciju današnju, nitko iz vladajuće koalicije pojedinačno nije govorio o ovom prijedlogu zakona, nitko nije ni replicirao niti bilo koju sugestiju dao na ovaj zakon. To znači da se slažu sa svim onim što i ne valja. Ja se slažem da zakon se donese, ali ne slažem se da bude ovakav. Ali tko odgovara, poštujem isto što ste rekli, poštujem i zamjenika i sve u ministarstvu, svakog čovjeka poštujem ali ne poštujem nekvalitetu. Saborski zastupnici odgovaraju za kvalitetu zakona, samo se njih proziva, nikoga drugoga, a podcjenjuje ih se na svakom koraku, pa i danas svjedočimo podcjenjivanju. A podcjenjuje se, zamjenici ministra imaju veći koeficijent od zastupnika i to da se zna, a da ne govorim o drugim privilegijama. A onda čak kad treba izraditi nešto što je dobro za Hrvatsku, što treba za ljude, za narod hrvatski, onda se to paušalno radi ko da se poigravamo. Na žalost moram ponoviti što je kolega rekao dobri su pilot projekti, ali ne kao zakonska rješenja. Hvala Tomislav (HDZ)** Kolega Marić, rekli ste rečenicu nije mi jasno ovakvo ponašanje. Ja sam puno kraće od vas ovdje u Saboru i doista sam vidio tu ponašanje da je i gospođa stajući za ovom govornicom koju je izabrao ovaj Sabor rekla saborskom zastupniku da šuti. Neki dan smo čuli i glavnog državnog odvjetnika koji je zastupniku rekao da mu se mora ispričati. Danas i vi o tome govorite, a možemo iščitavati u novinama koliko su saborski zastupnici i kako se ponašaju i na koji način. Ali kad govorim o ovome zakonu i upozoravamo na ono što u njemu nije dobro, njega treba donijeti, njega je trebalo davno prije donijeti. Europska komisija je 22. srpnja pokrenula postupak i uputila pismo Vladi RH jer nisu postupili po direktivi EU i uskladili svoje zakonodavstvo. Pauza i sad smo već u 10 mjesecu i na ovakav način kao niz zakona do sad po hitnom postupku Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi po hitnom postupku, nakon 6 mjeseci ga mijenjamo jer se vidi da nije dobar, a upozoravali smo isto ovako. Sad Zakon o strateškim investicijama navodno isto i on ide u nekakve izmjene. Ovaj sad također će biti neprovediv upravo iz ovih razloga o kojima ste vi i svi mi ovdje govorili dobronamjerno jer je zakon ovakvog tipa treba donijeti. Svi mi zajedno moramo se složiti u tome da treba pokrenuti konačno taj dio priče vezano za energetsku učinkovitost na čitavom području Republike Hrvatske. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Marić. naslušali smo se ovdje i ne dijeleći političku stranku na vlasti, ali naslušali smo se bez obzira tko je na vlasti da ćemo u hodu rješavati. Ne smije se ništa u hodu rješavati ako je zakon u pitanju. Zakon mora predvidjeti i ako netko ozbiljno želi raditi posao on mora simulirati, on točno znati što se očekuje i simulirati situaciju, izanalizirati i simulirati što ga očekuje u svakoj situaciji. Svako zakonsko rješenje da vidimo što znači u praksi. I ako je jasno što znači u praksi onda može ići, ali ako je nejasno, a nejasno je evo barem ovdje većini što sjedi. Evo barem 7, 8 članaka i to onih najvažnijih koji su provedbene naravi ne deklarativne, nego provedbene naravi. A najvažnije je za zakon provedba. Pa kako će se provesti? Znači nužno je, treba nam, pod svaku cijenu nam treba, a neće bit provediv. Pa vidjet ćemo kad budemo pokazalo se da je neprovediv mi ćemo onda izmjene i dopune, a nećemo vas slušati. Zato i je Hrvatska ovdje gdje je zbog takvih pilot projekta i zato što se zakoni, sa zakonima ponaša kao sa igračkama. Na žalost, na žalost ne znam ni jedan zakon koji je donesen onako kako bi ozbiljna zemlja koja brine o svom dostojanstvu, o svom narodu ga trebala donijeti. I vrijeme je da prestane!

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Marić, postavili ste s pravom pitanje zbog čega na niti jedno od naših pitanja nije odgovoreno. Evo ja ću vam sada ponoviti ta tri pitanja na koje treba odgovoriti zamjenik ministra. Prvo pitanje zašto i na koji način Republika Hrvatska misli uspostaviti obveze distributera energije da ukoliko se na svim zgradama u Republici Hrvatskoj, pogotovo u javnom sektoru ne uspostavi energetska ušteda, da će kaznu plaćati taj isti distributer. Evo nek' mi to objasni koja je to povezanost između njegove obveze kad nema instrumenta da to provede. Drugo pitanje je bilo kakve će sankcije imati Vlada odnosno APN ukoliko se zgrade u javnom sektoru energetski, ne uspostavi energetska usluga i energetska učinkovitost. To je drugo pitanje, to je trebao odgovoriti. I treće, kako i na koji način će se iz državnog proračuna plaćati radovi na energetskoj učinkovitosti ako sredstva za to nisu osigurana u državnom proračunu, a kaže zakon da ta sredstva ne treba osigurati. Evo ta tri vrlo kratka i jasna pitanja smo očekivali da će zamjenik ministra odgovoriti pa bi možda takav odgovor i prihvatili. Ovako na tri najvažnija pitanja koja ovaj zakon određuju mi nismo dobili odgovor. Zato bi bilo dobro ono što smo već rekli u svom uvodu da to Vlada sama ocijeni i do drugog čitanja te odgovore pripremi. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Ovo prvo pitanje na koje ste tražili odgovor podsjeća me kao kad bih morao ja platiti kaznu zato što vi niste vezani u automobilu. Otprilike nešto tako. Drugo, kaznu bi morao platiti onaj tko namjerno, svjesno ne ispuni ono što se od njega očekuje i što mu je nametnuto. Ali ne može plaćati kaznu onaj na koji ne može utjecati ničim na obvezu koja mu je propisana. Što se tiče sankcija Vlade, Vlada bi trebala biti primjer u svemu, u komunikaciji, u kvaliteti, u ponašanju i primjer i u obnovi. Vlada bi morala dvostruko platiti kaznu ako ne poštuje ono što nameće drugima, dvostruko, kao primjer. kao primjer. Jer i dvostruko se u civiliziranim zemljama kažnjava onaj tko ponavlja grešku istu. Koliko traje, Hrvatska ustraje u primjeru kako ne obnavlja, a nameće privatnicima koje je istodobno svojom politikom ostavila bez posla, bez primanja, da ne mogu otplaćivati ni kredite. I treće, neshvatljivo je da iz proračuna ne treba osigurati sredstva za nešto što će biti tolika investicija. Kakva je to računica, kakva je to matematika ne znam. Možda u neku večernju školu ćemo se upisati pa ćemo saznati. Hvala lijepa. Nastavit ćemo sutra u 9,30 sa prijedlogom Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020. Doviđenja. Hvala